Уважаеми колеги народни представители, моля заемете местата си в пленарната зала. Заседанието продължава.

и все така принципен, както сме свикнали да Ви виждаме. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин председател! Предлагам да си спомним темата, която разглеждаме, защото в част от дебатите се поразходихме във времето, дори се позовахме и на литературни произведения, а все пак пред нас стои един въпрос, който ние днес трябва да решим, а именно съгласно Изборния кодекс да вземем решение, с което да определим председател, двама заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия и от тази гледна точка при избора на ръководство да изходим от направените предложения от различните парламентарни групи, така както е записано в Изборния кодекс. Все пак сме длъжни да се вслушаме и в призива на президента на Републиката, който призовава да има консенсус между различните политически сили. сили. Аз от своя страна считам, че има нужда да се чете законът, и то така, както е записан, а именно – след избора на ръководство на Централната избирателна комисия при явния, ясния консенсус, който има тук, в Народното събрание, да зададем отделна работа на Централната избирателна комисия,

в бъдеще. От тази гледна точка не виждам какъвто и да е проблем да извършим едни изчислителни процедури и да направим разпределение на членовете на Централната избирателна комисия, като е ясно, че след избор на ръководство, както е записано в чл. 46, ал. 8 те няма да участват в това разпределение, така е записано, извън тези по ал. 7. Но има и още едно изключение освен ръководството партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, също ще имат по един представител в бъдещата Централна избирателна комисия,

От тази гледна точка считаме, че направеното предложение пред Народното събрание в т. 2 е абсолютно коректно и отговаря на изчисленията, които би следвало да се направят, с което ще подпомогнем и работата на господин Росен Плевнелиев, защото и Президентът трябва да изпълнява законите на страната. Не бива да го поставяме в деликатна ситуация, в каквато ГЕРБ се опитва да го постави, защото виждаме тук, тук, днес в този дебат, как ГЕРБ чете законите. Тоест идеята не е да се прилагат законите, идеята не е да се прилага законът, а идеята е да се правят какви ли не стъкмистики на базата на някаква, според някого, справедливост и евентуално, ако може, служебно, въпреки закона, да се правят тълкувания на закона, въпреки закона, въпреки изчисленията, които не са сложни, служебно да се разпределят членовете на Централната избирателна комисия. Това след себе си води до два порока. Единият порок е задаване на модел на работа на Централната избирателна комисия

порокът пред евентуалните участници в бъдещи избори и цялата общественост. Ние считаме, че бъдещите участници в изборите и цялата общественост трябва да имат пълно доверие на Централната избирателна комисия и този модел ние днес тук от Народното събрание

да е смирение пред закона, а не пред нашите мераци за служебно разпределение. Ние разбрахме и оценихме правилно позицията на ГЕРБ в представянето и предлагането на членове за бъдещата Централна избирателна комисия като оценка за техните членове в досегашната Централна избирателна комисия. От тази гледна точка разбираме, че евентуално бъдещите им членове в Централната избирателна комисия няма да бъдат по модела, който беше в досегашната Централна избирателна комисия, а именно термини – „служебни“ няма да има, а напротив терминът ще бъде „законни”. Благодаря Ви за вниманието. Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Карадайъ, няколко пъти употребихте „служебно”. Хайде да видим обаче кой „служебно” иска представителство в Централната избирателна комисия, без то да съответства на резултатите, които има на изборите, изразени в съотношението на числеността на парламентарните групи.

съотношението между Вашите членове, като число, и тези на ГЕРБ да не отговорят на пропорцията, която българските избиратели са подали чрез вота си на проведените парламентарни избори миналата година. Хората могат да смятат. От кандидатурите на ГЕРБ, които сме представили пред Вас, е кандидатурата на госпожа Златарева – доказано деполитизиран експерт, юрист, общественик. Ние припознахме предложените от неправителствените организации кандидати и сме предложили кандидатурата на господин Цветозар Томов за член на ЦИК.

Ако е вярно Вашето разсъждение за справедливост, което имплицитно трябва да се съдържа в нормата на закона, това означава, че при 36 души членове на Вашата група, щеше да е вярно, ако ГЕРБ има 72 народни представители, но те не са толкова, а са с двадесет и кусур повече, както и да ги броите. Не заблуждавайте българските граждани! Те знаят кой преяжда с власт, с власт, кой ползва повече политически ресурс, извън онова, което българските граждани са отчели като воля чрез гласовете си по време на изборите. Не демонстрирайте през силата на мнозинството, че постигаме консенсус. „Консенсус” е, когато имате съгласие. Няма такъв, господин Карадайъ. Това е резултат от текстове, толкова категорично, ясно и смислено разписани в новия Изборен кодекс, че още при първото му прилагане създава споровете, които имаме днес. Уважаеми господин Карадайъ, искам да Ви обърна внимание на два момента, които предполагам сте следили, но не засегнахте във Вашето изказване. Първият е, че по отношение на гражданските организации имаше ясно разписана процедура как и по какъв начин посочват своите представители. Госпожа Маргарита Златарева, при цялото ми уважение към нея, не е припозната от гражданските организации. на мен – може да имам пропуски – същата не ми е известна с публично защитаване на граждански каузи, включително и на каузи, свързани с честността на изборите. Това не обезценява нейните качества: уважаван юрист, уважаван експерт, но партийна кандидатура, предложена от Политическа партия ГЕРБ. Гражданските кандидатури ги предлагат Гражданските кандидатури ги предлагат гражданските организации, всичко останало е въпрос на преценка на партиите в Парламента, включително и тази кандидатура. Искам обаче да Ви обърна внимание на развитието на позицията на ГЕРБ, докато докарат служебно, не законово, предимство на своите членове в ЦИК. Първо, след като се установи, че сметката с 13 члена, както е записано в Изборния кодекс, не дава предимство на ГЕРБ, те заявиха, че тя трябва да се пресмята според подадените гласове на изборите – според процента, който всяка партия е направила на изборите. Сметнато по този начин, в числото 13 резултатът е същият. След дълги еквилибристики и носенето на вода от 10 кладенеца, стигнаха до някаква измислена хипотеза, която е единствено и само в техните глави, че видите ли, разпределението трябвало да се прави върху 17 души. Текстът на Изборния кодекс е пределно ясен. Всичко останало са евтини манипулации и опити да се извлече партийно предимство от ГЕРБ.

Предварително заявихме, тъй като има законова възможност, че ще ги предложим от името на нашата парламентарна група. Колеги, за призива на президента, който от няколко месеца за първи път се опитва да влезе в конституционното си задължение, основна функция – обединител на нацията, втори няма в Конституцията, и да не ни разделя. Явно днес от страна на ГЕРБ ще слушаме само внушения, без да се опитаме да зададем модел на работа на бъдещата ЦИК. Така разбрах и разбирам призива на президента. Госпожо Цачева, не знам от каква фантазия, на какви сънища се позовахте, къде го видяхте и откъде прочетохте съотношението четири

2 – ДПС, така, както казва законът. Всички можете да смятате. Ако можете, смятайте. Може и да не можете.

и с две умножете народните представители от ГЕРБ, съпоставете двете числа и ще видите каква е разликата. Няма разлика. Затова, скъпи колеги, недейте да манипулирате, защото явно явно сте влезли в категорията на онази ЦИК, която вече не трябва да я има, която въведе за първи и единствен път след 23 години демокрация в България служебни и секционни протоколи. Явно ГЕРБ търси във всичко служебното начало, а не законното начало. Благодаря Ви. Аз следя времето. Моля Ви, не подвиквайте от място. Госпожа Цачева изразходва близо една минута повече време. Не подвиквайте от място. Има ли изказвания?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

Безспорно е, че през тези повече от три часа се чуха най-различни тези. Имаше тези, че това е един абсурден спор. И аз тази теза я подкрепям, дотолкова доколкото се води абсурден спор по предложено абсурдно решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната избирателна комисия. Няма да стигам по-далеч в разсъжденията си, че този абсурден спор се наложи заради един абсурден Изборен кодекс. Тогава, когато се обсъждаха тези текстове, нашата парламентарна група имаше предложения, води се дебат в тази зала и те бяха отхвърлени, но не искам да се връщаме към този дебат. Абсурден е спорът по няколко причини – първо, защото, уважаеми дами и господа, в Програмата за работата на Народното събрание, която вчера беше гласувана, като точка 7 за пленарното заседание е записано: „Избор за председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия”. В такъв смисъл е гласуваната от нас програма. В такъв смисъл са и предложенията на всички парламентарни групи за издигане на номинациите на кандидати за тези постове в Централната избирателна комисия, тоест за ръководството на ЦИК. Абсурден е, защото днес се появява едно решение с вносители госпожа Манолова и господин Казак, и с дописана втора точка въпреки Програмата на Народното събрание и взетото решение какъв да е дебатът в пленарната зала, с допълнителна точка за предложения към президента за допълване на състава на Централната избирателна комисия. Аз не знам кой и как смята в тази зала и няма да ми е коментарът по разпределението, защото в тази си част, смятам, че има достатъчно коректни текстове в Изборния кодекс чл. 46, казва, че комисията се състои от 19 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, но много бих искала да ми отговори някой на въпроса: на какво основание е включена точка 2 от това Проекторешение, което днес ние обсъждаме? И ще направя, господин председател, процедура за разделно гласуване на т. 1 и т. 2 от това решение, защото т. 1 касае приетата Програма за работа на Народното събрание, т. 1 касае правомощията на Народното събрание по това да номинира членове на Централната избирателна комисия в ръководството им и всички парламентарни групи са направили своите номинации. И аз мисля, че този дебат трябва да завърши именно с това – да гласуваме ръководство на Централната избирателна комисия. Всички кандидатури са на хора, доказани професионалисти. Това, че всички парламентарни групи имат свои кандидатури, наистина гарантира, че ръководството ще бъде на паритетен принцип. И чак след това да се върнем отново на текстовете на Изборния кодекс, който по безспорен начин в чл. 47, коментира как се правят предложенията към президента. Извинете ме, дами и господа народни представители, но в чл. 47, никъде няма текст в Изборния кодекс, който да казва, че Народното събрание със свое решение предлага на президента на Република България да назначи останалите членове в еди-какво си разпределение по квоти. Това в Изборния кодекс го няма като текст и ако тогава е било пропуснато – при обсъждането на Изборния кодекс, сега не следва да дописваме закона. Това обсъждане вече приключи, имаме действащ Изборен кодекс и много Ви моля, да се ръководим от него. Правя процедурно предложение, господин председател, т. 1 и т. 2 да се гласуват разделно. Считам, че по т. 1 от това Проекторешение нямаме никакъв спор в парламентарните си групи. Всички сме номинирали кандидати и следва да ги изберем. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Ще имаме предвид Вашето процедурно предложение, като дойде време за гласуване. Реплики? Заповядайте, Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаема госпожо Атанасова, имахте един зададен въпрос. Според мен отговорът на този въпрос е ясен: явно господин Росен Плевнелиев не може да се справи с ГЕРБ не иска този път да изпълнява техните указания, защото ние правилно чухме призивът на господин Плевнелиев за помощ, защото не може да откаже на ГЕРБ. Президентът е длъжен и трябва да спазва законите! И ние трябва да изкараме господин Плевнелиев от тази деликатна ситуация. (Шум и реплики.) В това няма нищо, ама – нищо лошо, да направим едни изчисления вместо

Втора реплика? Питам за втора реплика? Няма втора реплика. Госпожа Атанасова, заповядайте. Моля, не влизайте в диалог. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин Карадайъ, въпросът ми не беше този. Жалко, че не можете да отговорите на въпроса, който зададох. Въпросът ми беше следният: какво е основанието в Проекторешението,

че решавате да подпомогнете президента при смятането на квотното разпределение, е несъстоятелна по няколко причини. На първо място е несъстоятелна, защото в Изборния кодекс такъв текст няма. Аз мисля, че се направиха заявки от всички парламентарни групи, че трябва да се спазва закона. Говори се много за правовата държава и върховенството на закона и не очаквам, че народните представители именно закона. Очаквах наистина отговор по същество. Знам, че сте юрист. Знам, че имате опит в изборния процес и по отношение на Централната избирателна комисия. Такъв отговор не получих, защото не можете да го дадете. В Изборния кодекс няма текст, който... В Изборния кодекс няма текст, който да говори, че парламентарните групи изчисляват, пресмятат и предлагат квотното разпределение за Централната избирателна комисия на президента. Напротив. Има друг текст – чл. 47, ал. 2, която урежда тази процедура. И тя е, че парламентарно представените партии и коалиции и останалите, които имат избрани членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, правят

думата „изчислява”, за да помогне на президента? Няма, господин Карадайъ. Това че се опитвате да дописвате текстове на Изборния кодекс, най-малкото е некоректно не само спрямо останалите колеги и аудиторията на Народното събрание, спрямо кандидатите за членове на Централната избирателна комисия, но и спрямо българските граждани, защото заявките, които бяха дадени, че този Изборен кодекс ще гарантира прозрачни и честни избори, се оказаха празни приказки. Да, така е. Още от първия сблъсък

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, във времето, което остава на групата, ще се опитам да говоря повече за цифри, отколкото за правни норми. Мисля, че дебатът тръгна в малко грешна посока. Моите уважения към всички юристи в залата, но знаете, че математиката е най-точната наука, която е измислена поне засега, и математиците обичат да ползват точни числа и цифри. А какво казва математиката? Резултати от последните парламентарни избори: Политическа партия ГЕРБ – 1 081 605 гласа; Коалиция за България – 942 541, или 140 хиляди избиратели по-малко, или или 4%. Знаете, че 4% е прагът за влизане на една партия в Парламента. Какво основание Ви дава право да искате същата бройка,

като ги умножите, това означава, че ГЕРБ трябва да има осем. Колкото са по-малко процентите на всяка следваща партия, толкова, по Вашата логика, Политическа партия ГЕРБ трябва да има повече. Когато цифрите говорят, защото, пак казвам, математиката е най-точната наука, мисля, че всички ние трябва да се съобразим. Уважаеми колеги, не е важно квотното разпределение в ЦИК. Целта на новата тройна коалиция

Госпожа Манолова я няма в моя списък. Тя ще каже дали се е изказвала.

Ако Вие не й вярвате, аз й вярвам. Заповядайте.

Няма други желаещи за изказвания. При тази ситуация закривам разискванията, или всъщност не. Нека да Ви съобщя, първо, това, което сигурно вече знаете: Президентът Росен Плевнелиев назначи членове на Централната избирателна комисия.

Президентът на Републиката Росен Плевнелиев издаде Указ за назначаването на членове на Централната избирателна комисия (ЦИК). На 19 март 2014 г. държавният глава отправи призив към парламентарно представените партии да се обединят около консенсусно решение и да предложат кандидат, излъчен от неправителствените организации, който има експертиза и се ползва с обществена подкрепа. Това би гарантирало конституиране на ЦИК, която да се ползва с високо обществено доверие. Безспорно най-доброто решение беше партиите да отстъпят от теснопартийните си предпочитания и да подадат ръка на гражданското общество. Президентът е убеден, че сред номинираните от неправителствените организации има повече от една личност, която с експертизата си и с публичното си поведение може да получи подкрепата на всички парламентарно представени партии. Вместо да се обедини около една достойна кандидатура, парламентарното мнозинство с внесения вчера Проект на решение търси още по-остро партийно противопоставяне и налагане на своя кандидат. Това само ще задълбочи конфронтацията и провокира дебат, основан на взаимно отрицание. При назначаване на членовете на ЦИК държавният глава спази принципа за запазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции и назначи по един член на ЦИК, номиниран от „Атака” и Движението за права и свободи, петима, номинирани от Коалиция за България, и шестима, номинирани от ГЕРБ. В съответствие с Изборния кодекс двама от назначените членове на ЦИК са номинирани от партии и коалиции, които не са представени в Народното събрание, но имат представителство в Европейския парламент – един от НДСВ и един от „Синята коалиция”. Решението на президента е в съответствие и с резултатите от проведените избори за Народно събрание през май 2013 г. Българските граждани с гласа си определиха съотношението на политическите партии в Парламента. Недопустимо е с процедурни хватки и математически спекулации да се подменя вотът. Ръководството на ЦИК не е отделен и обособен държавен орган. Всички членове на ЦИК имат равен глас, ръководството не заседава отделно и не гласува отделно, а гласът им е равен на гласа на всеки друг член. Изборният кодекс предвижда, че нито една партия или коалиция не трябва да има мнозинство в комисията. Независимо от това дали членовете се избират, или се назначават, във всеки случай трябва съотношението помежду им да е в съответствие с политическото представителство на партиите и коалициите в Народното събрание. Принципът за запазване на съотношението между парламентарно представените партии и коалиции е приложим както при формиране на ЦИК, така и по отношение на всички останали избирателни комисии, чието съществуване Изборният кодекс предвиди – районни, общински, секционни избирателни комисии. Този принцип се е прилагал последователно през годините. В правовата държава подобните случаи се третират еднотипно, а законодателните решения трябва да удовлетворяват справедливия обществен интерес.” Обръщам Ви внимание, че Ви прочетох току-що станалото ми известно и публикувано на сайта на президента изявление на президента. То има отношение към днешната дискусия и Решението на Народното събрание, за сведение. Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители,

Ако обичате, да припомните на залата предложението на госпожа Атанасова. председателю, уважаеми народни представители! Госпожа Атанасова в края на своето изказване направи процедурно предложение – двете точки в предложеното от Вас и дебатирано днес проекторешение да бъдат гласувани поотделно, поради което Ви моля да подложите тази процедура на гласуване. Правя още едно допълнение – при кандидатурата на

с направените персонални предложения. Ще ги припомня. Всъщност ще трябва да гласуваме първо персоналните предложения, а след това – Проекта на решение. Персоналните предложения

Първото е за председател на Централната избирателна комисия на Маргарита Иванова Златарева – Русева. Моля, гласувайте за това предложение.

Уважаеми господин Миков, видно от писменото предложение, което сме внесли от името на парламентарната група, в случай, че кандидатурата

Противно предложение – заповядайте, госпожо Манолова.